2020 г.: 1. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител – Даниела Дариткова на 10 септември 2020 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители на 17 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 3 септември 2020 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Вносител – Министерският съвет на 28

на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. Вносител – Министерският съвет, 13 август 2020 г. – точка пета за четвъртък, 17 септември 2020 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител – Маноил Манев и група народни представители на 3 септември 2020 г. – точка първа за петък, 18 септември 2020 г. 12. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване по така предложения проект за дневен ред.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Процедурата ми е по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, най-любезно, изчаквайки документите, които следва да ни предадете, поискани от господин Карадайъ, искам да Ви обърна внимание, че към тази преписка, за която говорим, липсват още няколко документа. С настоящата процедура моля най-любезно да ни бъдат представени. За какво става въпрос? В документацията след постъпване на отговора от КПОНПИ има анотация – отговор, без дата и подпис на Комисията. Моля стенограмата от заседанието на Комисията по тази анотация – това е първото ни искане. Второто ни искане е: моля да ни бъде предоставена предоставена стенограмата от заседанието по втората анотация, която е вследствие от постъпване на втори сигнал на 8 ноември 2019 г. – анотация № 2 е кръстена, без подпис и дата. Молим за стенограмата от заседанието на Комисията. Благодаря, господин Хамид. Днес ще получите исканите от господин Карадайъ от 10-и документи. Аз съм пуснала писмо до Комисията. Сега ще пуснем още едно писмо за това, което искате, но молбата ми е, дори можете Вие да напишете искане до Комисията, за да може да предоставят документи. Добре, ще напишем писмо въз основа на стенограмата. Колеги, преминаваме към съобщенията. Постъпили законопроекти и проекторешения – 9 септември 2020 г. до 15 септември 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Вносител – Даниела Дариткова. Водеща е Комисията по здравеопазване. Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Даниела Дариткова. Водеща е Комисията по здравеопазване. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител – Даниела Дариткова. Законопроект за виното и спиртните напитки. Вносител – Министерският съвет, разпределен на Комисията по земеделието и храните, Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд, в отговор на COVID-19 и Споразумение за гаранция при изискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София, и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург. Вносител – Министерският съвет, водеща е Комисията по бюджет и финанси, разпределен на Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и Устава на Асоциацията на европейските организации за насърчаване на търговията. Вносител – Министерският съвет, разпределен на Комисията по икономическа политика и туризъм – това е водещата комисия, на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Съобщения: На 11 септември 2020 г. с писмо от министър-председателя на Република България в Народното събрание е постъпил Доклад за касово изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. събрание. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на плановете за съвместна подготовка, учение и сътрудничество между Република Румъния и Република Гърция в периода от 14 до 25 септември 2020 г. ще се проведе съвместна летателна тренировка, в която ще участват сили и средства на ВВС на Съединените американски щати, Канада, Румъния и Република Гърция. В периода от 28 септември до 23 октомври 2020 г. ще се проведе съвместна българо-канадска летателна тренировка с ВВС на Канада. Във връзка с тренировките министърът на отбраната със своя заповед на основание чл. 13 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е разрешил в горепосочените периоди преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически сили и средства от ВВС на САЩ, Канада, Румъния и бойни и транспортни самолети с техните екипажи, щатно въоръжени военнослужещи, инженерно-технически състав с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ и отстраняване на откази на въздухоплавателни средства. Тренировките не са свързани с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други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 за изпълнение на програмните бюджети към 30 юни 2020 г. от: Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение: Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание е постъпило Становище на Фискалния съвет относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг на Република България за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

точка втора от дневния ред да бъде отложена за петък като първа точка. Аргументите ни за това – да не се бърза толкова с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, бих искал да ги чуете, защото смятам, че в този момент, при настоящата политическа обстановка в страната, това е изключително важно. Променяме Изборния кодекс в условия на сериозна политическа криза. Променяме Изборния кодекс в условия на разклатено доверие, и то не от вчера, в избирателния процес. Променяме Изборния кодекс в условия, в които не е ясно колко време ще функционира парламентът и дали ще има възможност за това да се направят нужните корекции. Променяме Изборния кодекс, без да се вслушате в нито едно от предложенията, които направи опозицията. Аз смятам, че точно в този момент това не е правилно и нашата парламентарна група вчера Ви го каза. Нищо не пречи Изборният кодекс да бъде отложен с ден-два и да се чуят аргументите, защото промяната, която давате Вие в този вариант на Изборния кодекс – с възможност да се избира между хартиено и машинно гласуване, не ликвидира нито един от проблемите,

Има варианти на машинно гласуване като машинното преброяване, при което да има и хартиена бюлетина, и да се елиминират всички онези недостатъци на съставянето на протоколи, на работата на секционните комисии, на недействителните бюлетини и така нататък. Умолявам Ви, от управляващото мнозинство, вслушайте се този път в гласа на опозицията, защото е в интерес на парламентаризма, в интерес на българската демокрация, в интерес на укрепването на доверието доверието в изборния процес и в крайна сметка в интерес на решаване на политическата криза – така ще я задълбочите!

Вие също правихте такава декларация, господин Свиленски, ако си спомняте, и залата нямаше забележка към Вашата. Колегите имат право да направят декларация по начина, по който решат. (Шум и реплики.) Моля, запазете тишина!

Моля, запазете тишина! ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, драги сънародници! Декларацията на нашата парламентарна група днес може да съдържа само едно изречение: „Долу ръцете от Веселин Марешки!“ ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Аз обаче съм длъжен да кажа още няколко думи. Преди два дни цяла България стана свидетел как беше направен опит да бъде очернен един достоен човек, който през целия си съзнателен живот е помагал на милиони българи. Той помагаше в най-трудните години, когато всички партии се изреждахте на власт и превърнахте българския народ в най-бедния в Европа. Той продължава да помага и сега, като се бори с картелите, въпреки тежките удари, които понася. Беше направен безпрецедентен опит да бъде употребен един почетен и почтен български предприемач и политик за заблуда на Брюксел, че в България се действа срещу корупцията. Жалък опит! Задкулисието показа безсилието си и тоталното си нежелание да освети и накаже истинските виновници за оглозганата държава. Парламентарната група на ВОЛЯ и всички наши симпатизанти изразяваме категоричната си позиция против подобни срамни акции срещу човек, създал хиляди работни места, повел сам битката срещу картелите, които всички партии толерирахте през всичките години досега. Призоваваме българските граждани, които виждат и осъзнават цялата схема на случилото се, да не се поддават на манипулациите и да подкрепят Веселин Марешки така, както той беше, и е до тях вече 30 години. Няма да допуснем някой да лъже Брюксел, като използва един достоен човек за жертва. Онези, които умишлено заблуждаваха хората, че ВОЛЯ е някаква патерица на управляващите, когато те самите задкулисно се договаряха с тях, следва сега да си дадат сметка какво всъщност се случва. Защото, ако мълчим, утре всеки един може да бъде дискредитиран и притиснат с подобни манипулации. Всички, които сега злорадстват, нека осъзнаят, че с това на практика подкрепят системата, срещу която уж протестират. На тях ще им кажа едно: не бързайте да се радвате! През годините много хора се радваха, че чрез мръсни номера са успели малко да ни забавят по пътя ни. Не могат да ни спрат! Рано или късно обаче доброто побеждава, затова ние сме тук, а тях никой вече не ги помни. Случаят с Веселин Марешки ще бъде тест за цялото ни общество – кой на чия страна е, дали има смелост да защитава истината, или избира страната на изгнилата система.

Кой се страхува ВОЛЯ да е силна и да доказва, че в България може да има и друг вид политици, които са истински родолюбци? Дали подобна саморазправа с една млада свободна партия като ВОЛЯ, изградена от успели и почтени хора, е правилният път към промяната, за която всички говорят? Не, не е! Както неведнъж е казвал Веселин Марешки: „ВОЛЯ е плод на огромна обществена енергия срещу бедност и картели.“ Наш дълг пред българските граждани е да сме силни, сплотени и да устоим на всички удари и мръсни игри, защото искаме в политиката и в управлението да има именно такива хора като него, които дават, а не грабят, защото знаем, че сме прави, защото знаем, че сме честни, защото знаем, че сме почтени хора. В това е силата ни и тази сила не можете да я сломите. Така че: „Долу ръцете от Веселин Марешки!“ Ако не можете да намерите и накажете истинските олигарси и да върнете вярата в обективното правосъдие, то оставете това на честните и достойните да го направят! Благодаря. От името на парламентарна група – господин Вигенин, заповядайте.

Парламентът е най-представителната изборна институция в България. В република с парламентарно управление Народното събрание има централна роля в приемането на законодателството, в утвърждаването на министър-председателя и състава на Министерския съвет, контрола върху дейността им, избора на редица висши длъжности и персонален състав на органи и комисии. Няма да ми стигне времето, за да изброя всичко, което едно Народно събрание е призвано да извършва от името на гражданите и в техен интерес. Понякога сами не осъзнаваме огромната институционална власт, която е концентрирана в ръцете ни. Огромната власт обаче означава и огромна отговорност. Означава, че тук няма място за дребни партийни заигравки, за долнопробен лобизъм, за системен законодателен брак, за пренебрегване на държавния интерес в името на нечий частен дневен ред. За съжаление, в последните години именно тези явления се настаниха трайно в българския парламент. Те доведоха до стряскаща липса на доверие в институцията от страна на българските граждани. Липсата на усещане за мисия превърна парламента в закърняващ придатък на изпълнителната власт, което е в пълно противоречие не само на парламентарните традиции, но и в противоречие на българската Конституция. В тези години на доминирани от ГЕРБ и сателитите им мнозинства бяха нанасяни удар след удар върху самата същност на парламентаризма, за да стигнем до днешното положение, в което заместник-председател на Народното събрание получава на втора инстанция присъда от четири години за изнудване и рекет. Можем ли да се преструваме, че нищо не се е случило?! Смятаме, че не. Няма да разсъждаваме над презумпцията за невиновност. Присъдата подлежи на обжалване и последната инстанция е тази, която ще се произнесе окончателно. Но този факт сам по себе си хвърля тежко петно върху и без това сринатата репутация на парламента. Нямаше да се изправя тук от името на парламентарната група на „БСП за България“, ако това засягаше само Четиридесет За нас то е изчерпано така, както е изчерпано излъченото от него правителство. Всеки ден удължаване на съществуването оттук нататък е никому ненужна агония. Присъдата на присъдружния на ГЕРБ Марешки е поредно потвърждение за политическата кома, в която това Народно събрание е изпаднало. Тази присъда обаче е петно върху институцията Тя остава и в съзнанието на гражданите, и в историята на Народното събрание. Именно затова днес поставяме този въпрос и предлагаме две възможни решения. Едното е към парламентарната група на ВОЛЯ, другото е към парламентарната група на ГЕРБ. Предлагаме парламентарната група на ВОЛЯ да се възползва от предвидените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание възможности да оттегли Веселин Марешки като заместник-председател на Народното събрание и по своя преценка или да остави стола празен, или да излъчи друг представител в ръководството на парламента. Когато последната инстанция се произнесе, и ако господин Марешки бъде оправдан, може отново да заеме мястото си. Ако тази стъпка не бъде предприета от парламентарната група на „ВОЛЯ настояваме председателят на Народното събрание да защити авторитета на парламента и чрез парламентарната група на ГЕРБ да бъде внесено искане за освобождаване на господин Марешки от поста заместник председател на Народното събрание. Разбираме добре колко чувствителен е този въпрос, как политическите сделки и сметки може да не излязат. Разбираме, че злощастният проект за нова Конституция стана възможен именно благодарение на подписите на депутатите от „ВОЛЯ – Българските днес нямаше да има и заседание на Народното събрание. Искам обаче да припомня един текст, под който се е подписала почти цялата парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ, цитирам: „Заместник-председателят на Народното събрание, освен задълженията като обикновен народен представител по чл. 155, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, има институционални задължения спрямо парламентарната институция – да утвърждава институционалния и политическия авторитет на Народното събрание като законодателен орган.“ Сигурно вече се досещате откъде е текстът. В този парламент Вие си позволихте да отнемете представителната функция, както се изразявате, на заместник-председателя на Народното събрание Валери Жаблянов заради изразени от него мнения, което само по себе си беше политическа репресия без аналог в най-новата история на България. Ако изразено мнение, което не харесвате, е повод да бъде отстранен заместник-председател на Народното събрание, ефективна присъда от четири години за рекет и изнудване съвместима ли е с този пост?! Очакваме незабавни действия от двете парламентарни групи. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми народни представители от партия „ВОЛЯ очевидно се намираме в изострена политическа обстановка. Това беше отбелязано и от господин Цонев в началото на заседанието. (Реплика от ГЕРБ.) По начина на водене – да, точно така. Чухме две декларации по повод конкретния казус със заместник-председателя господин Марешки. Тези декларации със съответните искания нямаше да бъдат факт, ако председателят на Народното събрание госпожа Караянчева беше влязла в ролята си на представител на българския парламент, беше излязла днес тук пред нас, беше обяснила казуса с господин Марешки, беше поела отговорността от името на управляващата парламентарна група и на мнозинството и беше предложила решение. Не е необходимо да се криете, госпожо Караянчева, зад парламентарните декларации на парламентарните групи! Крайно време е Вие да поемете отговорността за авторитета на това Народно събрание. Няма как да наблюдавате създадените и дължащи се на Вас противоречия, изострената политическа обстановка в парламента и изострената политическа обстановка извън сградата на парламента. Ако искате и претендирате да сте управляваща партия, в тези моменти поемете отговорност. Затова сте избрана! Това ми е процедурата по същество.

Но ние не я направихме само в защита на нашия лидер, а като честни и почтени народни представители, които биха се обявили срещу всяка несправедливост в държавата ни. Конкретно за господин Марешки. Действително той си позволи през годините да скочи на всичко, което пречеше на българските граждани. Поведе битка с... Към Вас, госпожо Председател. Трябва да правите забележка, когато в залата – не само срещу заместник-председател на Народното събрание, а и срещу бизнесмен, който е плащал толкова много данъци на тази държава, колегите от БСП си позволяват да говорят по този начин. Това, което исках да довърша, е, че действително много въпроси излязоха в обществото. Откъде идва тази атака? Толкова бързо паднаха маските, че всъщност БСП призна,

Заповядайте, господин Ибрямов, за изказване. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Председател, преди малко колегата Жаблянов обърна внимание, че в тази зала все пак има народни представители и трябва като председател на Народното събрание – пръв сред равни, да обръщате внимание на дневния ред и процедурите по този дневен ред! По първа точка, уважаеми колеги Попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, ще кажа следното: тази комисия не е работеща, тази комисия не се е състояла. Кърпенето, приемането, допълването на член в тази комисия е преливане от пусто в празно. Кое налага тази промяна, госпожо Дариткова? Напоследък чуваме призиви за диалог, дори от премиера. Дали тези призиви се чуха от госпожа Дариткова, която предлага промените? Защото именно в тази комисия, уважаеми колеги, има нужда от диалог, иницииран именно от председателя на Комисията. Но изборът на председател на Комисията е напълно неправилен в лицето на господин Велчев, защото самият той е толкова далече от правата на човека, колкото госпожа Дариткова е далече от футбола. Тази комисия не се е състояла, защото за тези три години и половина не е произвела нито един продукт, няма съществен принос към собствената си дейност.

Председателят на Комисията си позволи, меко казано, обидни квалификации по адрес на български граждани, преживели грозния възродителен процес, и всяка смяна извън смяната на председателя на тази комисия са несъстоятелни, дори и допълванията. Може да започнем, госпожо Дариткова, с тази промяна – на председателя на Комисията, и ДПС ще гласува с ясното съзнание, че има поне малки наченки на диалог поне в Комисията. Какво правим, госпожо Дариткова?! Благодаря Ви.

Тук се дава оценка за Комисията по вероизповеданията и правата на човека от хора, които три години не са участвали и не участват изобщо в заседанията на тази комисия.

Четири дела минаха, които те загубиха. Сега предстои последното пред Висшия административен съд – да изчакаме решението на съда, защото явно тук вече минаваме някакви граници. От сутринта ние се мъчим да внушим и на правосъдната система… Знаете – разделението на властите е заложено и в Конституцията. Тук не може да обсъждаме неща, които са

нарушава и Конституцията… Ще Ви кажа оттук, защото не може да бъде съден народен представител за думите, които изрича от тази трибуна, ако се внесе такава традиция и се случи да бъде осъден даден народен представител за това, което говори от трибуната, значи ние ще потъпчем не само Конституцията, но и демокрацията в тази страна. дайте всеки да си гледа работата – тяхна воля е дали ще имат депутати в тази комисия, или не. Те си постигнаха целта, докато беше тук един друг председател на парламентарната група. С него какви ли не неща внесоха в тази комисия, без да знае нито Комисията, нито председателят за техните искания и желания. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Явно емоциите се нагнетяват сериозно и вътре в Народното събрание, но аз смятам, че трябва да запазим конструктивния диалог, защото процедурата е абсолютно регламентирана съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Нормално е ние да попълним своята квота в съответната комисия. И тъй като процедурата предполагаше втора клетва на госпожа Лиляна Друмева, сега я връщаме в Комисията, в която тя упражнява своята дейност като член вече една година. Ако има някой друг, който е по-подходящ от госпожа Друмева, която е представител на репресираните, именно за Комисията по вероизповеданията и правата на човека от нашата парламентарна група, моля да го оспорите. Но в случая темата е именно избор и утвърждаване на госпожа Лиляна Друмева като член на Комисията. Всякакви други спекулации и използване на темата за внушения и за коментари, които нямат пряко отношение към процедурата, по-скоро за мен е нарушение на Правилника и признак на лош парламентарен вкус – нещо, което категорично не съм го очаквала от групата на „Движението за права и свободи“, които винаги са били изключително принципни, добре и са отстоявали спазването на парламентарната дисциплина, правила и закони на страната.

напълно съм съгласен с Вас за качествата на госпожа Друмева. Наистина тя е най-достойната. Под формата на реплика, и очаквам да ми отговорите после, предлагам промяна в Проекта за решение: вместо „член“ да изпишем „председател на Комисията“. Благодаря. Господин Ибрямов, заповядайте за втора реплика.

репресиран, аз си задавам въпроса: щом е репресиран, и тъй като думите на настоящия председател на тази комисия са: „Тези хора са се самонаранили по време на този процес“, искам да знам дали тя ще приеме да остане в тази комисия? Благодаря Ви.

Дадох думата. Ще Ви дам по начина на водене. Аз разбрах, че искате изказване, господин Атанасов. С маската не мога да разбирам какво ми казвате понякога, защото е… Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Само преди минути председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека – комисия, която се занимава с материята на основата на демокрацията във всяка една страна, включително и в България, председателствана от господин Велчев, Ви показа по какъв начин задава тона за изграждане на демократична България. Още 2017 г., по време на обсъждане в парламентарната процедура на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, от председателя на Комисията чухме, че лицата, участвали в мирни протести по време на тоталитарния комунистически режим, са се самонаранявали. Човекът, който трябва да определи дневния ред на тази комисия, за да съблюдаваме основните права и свободи на българските граждани, за да бъде истинска демокрацията, отправи тези хора в посока, в която те въобще не са имали идея да мислят, че са участвали в този процес. Този морален акт и израз на хуманност, с внасянето на Законопроекта от „Движението за права и свободи“, беше опорочен с опита да бъдат обвинени тези хора в самонараняване. Така не се гради демокрация, уважаеми колеги. Така получаваме отклика на настоящите събития в страната. Ние предупредихме още тогава, че така работейки, ще стигнем до задънена улица, и ефектите са налице. Ефектите ще ги видим и в следващата точка от дневния ред, когато погазваме демокрацията, когато правим опит да я задушим. Не продължавайте така! Благодаря Ви. Благодаря, господин Садъков. Колеги, ще Ви помоля, когато излагате мислите си, все пак спазвайте може би аз съм прекалено старомоден, но се опитвам в изказването на всеки един от Вас да търся увод, изложение и заключение. (Шум и реплики.) Нали разбирате какво се опитвам да кажа?! Има ли реплики към господин Садъков? Няма. По начина на водене – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Обръщам се към Вас, госпожо Председател, с огромното ми уважение към личността Ви. В тази зала, колеги, все пак сме колеги, четири години сме заедно. Не е редно, госпожо Председател, да допускате от тази най-висока трибуна на държавата колеги да дават оценка на качествата на други колеги. Тази оценка я дава българският народ, защото всички ние тук сме пряко избрани от народа. Има един библейски израз – преди да видиш треската в окото на приятеля си, виж гредата в своето око. Така че аз категорично не съм съгласен взаимно тук от тази висока трибуна да даваме оценки на качествата и на способностите си. Нека да бъдем все пак

е системното нарушаване на Правилника, а някои колеги претендират, че, видиш ли, тук някой друг нарушавал Конституцията. Конституцията се нарушава системно, като се води по този начин заседанието и като се приема законодателство, което противоречи на Конституцията. И когато системно, въпреки че имаше претенции тук кой да се надзирава, кой да не се надзирава и свободата на изказване на народния представител, ние ставаме свидетели как председателстващият надзирава народните представители от опозицията, като им вменява какво и как да кажат. Не, нямате право! Те могат да изразяват своето мнение свободно, те могат да изразяват включително и от другата процедура, която беше по начина на водене, притесненията не за качествата на човека, а за позициите, които са изразени. И то точно като председател на тази комисия! Тя не е ли Комисия по правата на човека и вероизповеданията?! Да! Но точно там ние виждаме, че се нарушават системно права, и излязоха да ни кажат, че това ще продължи да се прави по този начин. Не, това е оценка за едно поведение. Това е оценка, господин Велчев, за един отречен модел, и то с Решение на Народното събрание. И Вие трябва да се съобразите с решенията на Народното събрание, които осъждат тези репресивни

Благодаря, уважаема госпожо Председател. По начина на водене, но е свързано с направените забележки към водещия преди Вас, тоест към мен, макар и да не бях упоменат поименно. Винаги съм се стремил, колеги, когато водя заседанието, да бъда толерантен към всички. В случая се опитах да кажа нещо, което отдавна наблюдавам, и ми се иска всички Вие, когато се изказвате, да спазвате това, което е написано в Правилника, защото в противен случай водещият се задължава да изпълнява Правилника. Какво точно имам предвид, госпожо Председател, защото то засяга и Вас, засяга и всички останали водещи? Когато народният представител се отклонява от темата, съгласно Правилника водещият – който и да е той, е длъжен да му напомни и да му отнеме думата. В много от случаите народните представители използват увод в своето своето изказване, който и аз, убеден съм и всички водещи, приемат като нещо съвсем нормално, естествено, който води към изложението на това, което те искат да ни кажат. За съжаление, много често не виждаме нито изложението на техните мисли, тоест аргументацията, не виждаме и заключението. Затова си позволих, макар и по съвсем много мек начин, и мисля, че изразих мнението на много от Вас тук, да направя тази бележка. Тя нямаше нищо общо с това, което искаше да каже господин Садъков. Тя беше просто една молба: не нарушавайте Правилника, за да можем ние водещите да не се налага да влизаме в разпоредбите на Правилника, които ни задължават да реагираме.

Благодаря Ви, господин Христов. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на Проекта за решение за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Гласували

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17 август 2020 г., приет на първо гласуване на 3 септември 2020 г. – Проект за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Първият – за честността и прозрачността на парламентарните избори чрез машинно гласуване, и вторият – промяна в Конституцията чрез свикване на Велико народно събрание. И двете предложения на управляващото мнозинство представляват посегателство срещу демокрацията и свободата в България и са удар по устоите на държавността. Уважаеми управляващи, днес затвърждавате една от най порочните практики на българския политически процес, и то с дълготрайни последици за обществените отношения в България. Променяте изборните правила месеци преди провеждането на самите избори – нещо, което трайно установихте в българската политика, в разрез с изискванията на Венецианската комисия и на европейските правила. обаче води до следните последици: отблъсква избиратели и води до ниска избирателна активност. Това прави представителната власт в парламента все по-малко представителна и такава, която се ползва с все по-малко доверие и авторитет в българското общество. На второ място, днес правите това в една изключително различна политическа, парламентарна, икономическа и социална обстановка,

Те искат оставка на правителството и прозрачни избори – нови и предсрочни. Какво им давате Вие с днешните предложения? Казвате им, че правителството остава и чрез промените в Кодекса гарантираме фалшифициране на изборите, за да се върне същият модел отново. Ето това противоречие между управляващи и желанието на народа е нещо изключително важно, което ще доведе до това да налеете още масло в огъня на недоволството и на протеста. Изключително недалновидно политическо мислене. На трето място, машинното гласуване беше прието през 2014 г. Сега сме 2020 г. Шест години имахте, за да направите възможен, прозрачен и честен изборния процес. Какво виждахме през тези шест години? Подправени протоколи, носене на чували от депутати, недействителни бюлетини по различни причини – всички способи за фалшифициране на народния вот. Шест години не Ви стигнаха да установите начина, по който ще бъдат сертифицирани, купувани или наемани машините, кой ще отговаря за тяхната собственост и логистика в изборния процес. Какво говори това? шест години просто не искате да го направите, защото ако има воля за честни избори, то те биха били факт много отдавна. Не на последно място,

Как ще работи изборната администрация, след като дори не сте внесли предложения за председател на Централната избирателна комисия? По втория въпрос – свикване на Велико народно събрание за промяна в Конституцията. Както знаете, това предложение в днешния Изборен кодекс е отхвърлено и не е прието. Има много основания за това.

с този проект, който е най-яркото посегателство върху демократичната, правовата и социалната държава. Затова днес се обръщам към всички народни представители, но и към българските граждани, за да знаят какво се случва. Призовавам: приемете нашите предложения за единствено и само машинно гласуване като гаранция за честността на изборите и не отстъпвайте с въвеждане на хартиени бюлетини. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, който касае внасянето на Конституция и свикване на Велико народно събрание. Това беше спасителният пояс за Бойко Борисов и за Вас. Оттеглете този спасителен пояс и внесете спасителен пояс за българския народ. Това е национален план за извеждане на България от кризата.

Уважаема госпожо Нинова, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато слушах изказването Ви, госпожо Нинова, се сетих за една стара поговорка, че за времето, което лъжата може да обиколи половината свят, истината може да си стои на мястото. Накрая обаче всеки разбира кое е лъжа и кое – истина. Години наред се надува балонът за магичното решение на честността на изборите чрез машинно гласуване. Естествено, всички които надувате този балон, пропускате да отбележите европейския опит, решенията на Конституционния съд в Германия, в други европейски страни, където е използван този метод, това, че те не гарантират честността на вота, не гарантират достоверността на крайните резултати. Очевидно БСП, протестиращите, всички останали са се хванали за този проблем като за някакво магическо решение – вотът от машината, който ще спаси българския изборен процес. Вие не виждате какво се случва в гетата, които се купуват, не подкрепяте нашите предложения за образователен за образователен ценз – хората поне да могат да си прочетат бюлетините, преди да гласуват, и продължавате да раздувате този празен балон. Този празен балон някой ден ще се спука – дали на тези, или на други избори. Когато обаче се спука, ще бъде оспорен вотът като цяло. Съжалявам, но ние не желаем да носим отговорността за оспорването на вота като цяло. Втората част от Вашето изказване беше посветена на някакви наши предложения за свикване на Велико народно събрание. Съжалявам, че не сте разбрали тези предложения. Те са за това

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Нинова, изненадан съм от Вашия патос по тази тема месеца преди изборите да обявите, че те са фалшифицирани, преди да са проведени. Изненадан съм не защото го казвате – и друг път сте го правили, а заради това, че допреди няколко дни Вас Ви обвиняваха, че ще фалшифицирате изборите в собствената си партия. Би трябвало да знаете… Аз не твърдя, че те са били фалшифицирани и Ви поздравявам с организацията. Друг е въпросът, че очаквах от Вас да предложите изборните списъци за предстоящите избори да се напишат в деня на изборите… Защо да сме по-различни от БСП? Не бива да рушим доверието в изборите не само със законодателство. Съгласен съм, сигурно има пропуски и в законодателството. обаче излизаме и от тази трибуна обявяваме, че те ще бъдат задължително фалшифицирани, внушаваме две неща: че няма смисъл да се гласува, на първо място, и, на второ място, че Вие ще загубите изборите. Ами ако ги спечелите, тогава фалшифицирани ли ще бъдат? бъдат? Наслушахме се и по време на местните избори какви огромни фалшификации има в цялата страна, единствено в Русе и Перник няма. Защо така? Точно в тези градове няма никакви фалшификации, там всичко е честно, върви изборният процес, навсякъде другаде е зле. Президентските избори са единствените честни от 2016 г. в цялата ни демократична история, да кажем от тази трибуна. За тридесет години едни честни избори и пак ГЕРБ ги направи. Добре че бяхме ние! ние! Аз Ви призовавам да успокоим топката. Нека заедно да се опитаме да стигнем поне до консенсус, да пазим колкото можем доверието в изборния процес, защото оттам после произтича доверието и към всички останали институции. Благодаря.

По отношение на първата реплика и опита в Европа. Уважаеми колеги, няма как да търсите опит там, след като, когато кажеш на някой европеец, че се подправят бюлетини, допълват списъци и депутати носят чували в изборния ден, той те гледа като извънземно. Той никога не може да си представи, че такова нещо може да се случи в изборния процес. Там не се поставя въпросът за честността на вота през машинно гласуване, защото хората там провеждат честни избори. Уважаеми колега, не знам дали аз, или Вие не сте разбрали какво ще гласувате днес. Две трети от Закона касае не референдума, а начина на свикване на Велико народно събрание, мажоритарния избор на двеста души от него и така нататък. Но това не е важно – кой как е прочел Закона от нас. Важно е да отговорите на един въпрос: Вие, Патриоте, подписахте ли Конституцията, в която е махната свободната, демократичната и правовата държава?

Уважаеми колеги, пожелавам на всеки от Вас да изпита това – да се явите мажоритарно като персона, да успеете да активирате 67% от имащите право на глас. Кога сте ги активирали на каквито и да са избори – президентски, парламентарни и местни? Пожелавам Ви да изпитате това – да активирате 67% от имащите право на глас и да Ви се доверят 82% от тях. Пожелавам Ви да го изпитате! И ако сте смели хора, явете се на този тест. Иначе, що се отнася до отношението на изборите в БСП спрямо националните. Уважаеми българи, спасението от фалшификациите, които готвят, е единствено и само високата избирателна активност, тоест очакваме от Вас да гласувате и гаранциите, които ние, като единствената опозиция на мафиотския модел на управление, ще Ви дадем за тези избори. По начина на водене

Уважаеми господин Председател, не знам дали Вие чувате репликите, които се подхвърлят към различните оратори от залата? (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) По начина на водене – не знам дали видяхте как реагират от залата, когато председателят на основната опозиционна сила в парламента говори. По начина на водене – не знам дали сте запознат с факта, че вчера в Правната комисия не бяха допуснати участници и експерти от гражданското общество, а тези, които бяха допуснати, бяха прекъсвани и с тях се държаха по абсолютно същия начин, по който и сега? Въобще по начина на водене искам да Ви попитам: има ли някакъв според Вас смисъл от един парламентарен дебат, в който едните хора изразяват аргументи, а другите се държат по абсолютно недопустим начин? Как си представяте, че се изграждат изборните правила в такава обстановка? По начина на водене искам да обърна внимание на Вас и чрез Вас на председателя на Народното събрание, че в последните седмици се забелязва опасна тенденция, започнала от това, че вкарахте журналистите в мазето, минала през това, че вчера не допуснахте гражданското общество и експертите в Комисията, и свършваща с грухтенията, които чуваме тук, за да не може да се говори. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Следователно ние трябва да знаем има ли в тази страна още парламент, защото парламентът не е само нова зала? Парламентът е начин на общуване и който не го владее, моля да го напусне. Лично обяснение. Уважаеми колега, когато тази зала е строена и идейно проектирана, господин Пирински е бил председател на Народното събрание. Движението на потоците народни представители, журналисти и администрация е ясно маркирано и подписано от него. Престанете да търсите причини, за да си правите политически пиар и да се правите на симпатични пред журналистите. (Ръкопляскания безкрайно уважавам и ценя техния труд, имат възможност да бъдат в залата, имат възможност да бъдат в конферентната зала, има място, където се дават пресконференции, има възможност чрез пиарите на парламентарните групи да получават информация и да търсят търсят интервюта с колегите. Колеги, народни представители, призовавам Ви, моля, когато Ви се обадят журналисти от всички медии, вдигайте телефоните и давайте интервюта, правете срещи. Има възможност да се правят такива срещи и в пресцентъра, и в конферентната зала. зала. Моля да не злоупотребявате по този повод. Относно допускането – пропускателния режим в парламента. Има заповед, която е на база заповедта на министъра на здравеопазването. Много добре знаете всички, и Ви моля да не спекулирате, по какъв начин се прави допуск в комисиите. Председателят на Комисията по моя заповед, която аз съм издала за съответния пропускателен режим, допуска или не допуска, прави преценка за броя на хората, които трябва да бъдат в Комисията, защото знаете, че има противоепидемични мерки, които трябва да се спазват. Така че, моля, не злоупотребявайте от трибуната, за да си правите елементарен пиар.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е насочена към Вас. Какво всъщност лично обяснение чухме току-що? Каква беше тази процедура? Когато председателят на Народното събрание лично потъпква Правилника, това вече е сериозен симптом. Както общувате с народните представители в тази зала, така общувате с протестиращите, така общувате и с българските граждани. Вие сте основната причина днес да има напрежение навън, но да има напрежение и вътре в тази зала. И доказвате едно – дебат с Вас е невъзможен! Дебатът е излишен и единственият изход от ситуацията е да си подадете оставката незабавно и сега. (Шум и реплики.) Каква процедура всъщност взе госпожа Караянчева? Какво лично обяснение, кой я засегна лично в изказването си ЯВОР БОЖАНКОВ: Разбрахме, че Орешарски е виновен, разбрахме, че Пирински е виновен и така до хан Кубрат. Кой всъщност Ви е виновен за последните 10 години управление? Кой всъщност е виновен? Десет години нямахте време да промените тези правила ли, госпожо Караянчева? Благодаря. Господин Михов – процедура. Уважаеми господин Председател, вземам думата, за да изкажа своето несъгласие по начина на водене. Когато от тази трибуна лидери на политическа партия, лидери на опозиционната, най-голяма група използват аргументи, които не отговарят на истината, не може да няма реакция от залата. Не може някой да твърди, че в парламента се е наложил някакъв изключителен режим, когато в собствената си партийна централа, ако е вярно – опровергайте ме, има забрана за допуск на определени неправителствени организации. за България“.) Но ако не е вярно, ще Ви се извиня публично. Двама колеги си позволиха да използват две определения към тази зала. „Грухтене“ е определение за вербална комуникация на животински вид, не на народни представители. Второ, един колега си позволи да Ви съветва да ни „о-зап-тя-ва-те“, край на цитата. Озаптяват се също биологични видове от по-нисък разряд. разряд. Господин Председател, за тези две обиди, които лично ги приемам към мен, аз искам, да наложите наказания на тези колеги. Благодаря

Искам все пак да напомня, че разглеждаме наименованието на Закона и всичко, казано дотук, няма нищо общо с наименованието на Закона. Уважаеми колеги, за пореден път се удивлявам как такава сериозна тема, каквато днес е Изборният кодекс, може да бъде овъргаляна по безобразен начин, карайки се БСП и ГЕРБ. Давате ли си сметка, че това е Законът, който определя как гласуват българските граждани? Един път на четири години те имат правото да решат кой да управлява страната ни. Ние днес решаваме това – как да бъде направено така, че техният глас да бъде отчетен, не загубен, не обявен за невалиден, отчетен, калкулиран в общото и най-накрая да бъде излъчено управление, от което всички да бъдат доволни. Днес започна това заседание, тази точка, с темите: как били направени изборите в БСП, какви били от ГЕРБ, какви били обратно от БСП и скандалът се получи. Обобщението за деня – избирателят, който гледа и се надява да може гласът му да бъде зачетен, си казва: тези пак се скараха за нещо, пак направиха скандал. То и скандалът не беше хубав. Ако питате, ще Ви кажа как се прави хубав скандал, ще се получи, няма проблем за това. Но целта не е днес да направим скандал. Господин Председателстващ, Вие казахте – темата е „Изборен кодекс“ – наименованието му. Наименованието на този Изборен кодекс би трябвало да бъде не това, което е в момента, а „Закон за основно изменение и допълнение“. Основно! Защото тук, в тази зала, народните представители и журналистите, всъщност прекрасно знаете, че изборите в България се манипулират. Едва ли има някой, който си прави илюзията, че всичко е честно, че всичко е изрядно. Купуване на гласове има ли? Има купуване на гласове. Има ли манипулация на протоколи? Естествено, че има манипулация на протоколи. Едните обвиняват тези, които са спечелили, на следващите избори е обратното, но манипулации има. Трябва да направим така, че да няма, естествено. И тук оправданията от рода „всяка партия има

в една избирателна секция има възможност да се манипулират изборите, повярвайте ми, това означава, че във всички избирателни секции има тази възможност. Две хиляди и единадесета година, ако помните, тогава на президентските избори имаше огромен брой недействителни гласове. Недействителни! На втория тур на президентските избори през 2011 г. имаше над сто хиляди невалидни гласове. Какво означава това? Трябва да приемем като общество, като парламентаристи, че има сто хиляди човека в България, които отиват да гласуват и от две квадратчета не могат да драснат правилното квадратче или драскат и двете? Всъщност трябва да избереш едно от две квадратчета, явно сто хиляди човека не са избрали едно от двете квадратчета и това са недействителни бюлетини. Естествено, че това не е така, естествено, че имаше огромен брой, което тогава предизвика нас, народните представители от „Атака“, да предложим машинното гласуване. През 2012 г. се разглеждаше как да се проведат следващите избори, как да се промени Избирателният кодекс. Тогава от „Атака“ първи предложихме да има машинно гласуване, защото истинското машинно гласуване гарантира, първо, че няма да има невалидни гласове – недействителни, гарантира, че няма да има такива манипулации. Да, всичко може да се манипулира. Нашата цел тук обаче е да направим така, че това да бъде сведено до най-големия възможен минимум, а машинното гласуване позволява това машинно гласуване, при което отчитането на гласовете става и в реално време, ако щете. В реално време отчитането – не кой за кого е гласувал, а колко човека са гласували и как върви гласуването. В България нали всеки касов апарат е свързан с НАП? Нали има тази свързаност, може да се отчита това нещо към Централната избирателна комисия по криптирани канали и така нататък. Това не е никакъв проблем. Казвате, тези апарати за машинно гласуване, те могат да бъдат повредени. Как могат да бъдат повредени? Все едно един банкомат да повредиш на улицата. Ако има трима човека до теб от Избирателната комисия, как ще го повредиш този апарат? Всеки български пенсионер има възможност и голяма част от българските пенсионери получават пенсиите си на карта от банкомат. Те знаят как да боравят с подобен тип техника, която по никакъв начин не е сложна. Тези аргументи за машинното гласуване, хората, които ги изнасят в този настървен вид, за мен означава, че тези хора не искат да има машинно гласуване, искат нещата да продължават по същия начин. Всъщност тази промяна в Изборния кодекс днес

Не виждам реплики. Продължаваме с изказванията. Господин Хамид. По наименованието на Закона, господин Хамид. По наименованието на Закона, ще изслушам увода с внимание. ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател! Днес сте много стриктен и искам да Ви похваля пред народните представители за това. За разлика от минали седмици днес следите стриктно Правилника. Господин Чуколов ни върна в дебата по заглавието. А всъщност как започна този дебат, колеги? Госпожа Караянчева каза, че ще си свали очилата и аз няма да съм Хамид, ако не я допълня. Госпожа Караянчева трябва да си свали розовите очила, не очилата, защото, колеги… Господин Председател, и Вие свалете розовите очила. Много розово е това заглавие: „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Почти нищо не правим с него. И тук ще се присъединя към думите на господин Биков – дайте да укротим малко топката, да намалим тона и да търсим диалог. Но как се търси диалог, колеги? Когато Ви предлагаме този диалог – да седнем заедно да напишем нещо работещо, вместо това Вие говорите за диалог, а с гласуването си по процедури – да се отложи, за да има диалог, действате, както се изказа тези дни един друг политик: „Времето за диалог отдавна изтече.“ Всъщност и двете страни говорите по един и същи начин: няма време за диалог. Това означава, че в момента по заглавието имате последния шанс за диалог. Моля Ви, отложете този Кодекс, защото той няма да работи, той ще създаде предпоставки

по наименованието на Закона.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 Този закон не бива и не трябваше да се казва „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“ поради простата причина, че Изборният кодекс нямаше причина да бъде изменян! Той трябваше да бъде само допълнен, и то в няколко ясни параметри, които няколко пъти изразявахме в различни формати през последните месеци. Трябваше ясният ангажимент на Министерския съвет към придобиването на нови машини – устройства за гласуване; трябваше да бъде записано, че тези машини задължително се купуват, а не наемат, поради очевидни причини; трябваше ясно да се каже кой сертифицира и кой съхранява съответния материален актив, а именно машините. Това трябваше да бъде в този закон, който трябваше да се казва „Закон за допълнение на Изборния кодекс“, да бъде кратък, да бъде ясен и щеше да бъде приет, предполагам, с голямо мнозинство поради простата причина, че всички тези решения са изговаряни и изписвани в различни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 да се реализират в Закона. Единственото, което трябваше, за да се случи това, е искреното желание да се гласува машинно! Трябваше да сме решили този въпрос – в България в големите секции ще се гласува машинно, и така беше записан в Закона. Вместо тези няколко ясни параметри, Министерският съвет тотално се вади от процеса за придобиване на машините, не се решава въпросът дали да бъдат те наемани или закупувани, не се решава ясно въпросът с институциите, ангажирани по тяхната проверка и сертификация, тъй като институциите, които са отбелязани в този закон, обясниха – добронамерено, добросъвестно, като представители на експертната общност, на държавни институции и на акционерни дружества с държавно участие, че не могат, не бива и не трябва да бъдат ангажирани в този процес! Чуваемост – нула! Нито един експерт, нито една организация, която разбира от този процес, не е казала една добра дума за направените предложения! Въпреки това, се гласува някак си на инат! Не съм сигурен, че и Вие – повечето от Вас – го правите нарочно, идва просто като инатлък – трябва да мине, защото някой е казал, че трябва да мине. Затова този Закон

Изказвания? Господин Попов – по наименованието на Закона. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Това са противоречиви, създаващи рискове и хаос, тежко накърняващи демократичния и прозрачен изборен процес, предложения. И това не е само мое мнение, мое становище – това е становище на всички експерти, институции и неправителствения сектор. (Оживление, реплики от ГЕРБ.) Наименованието на Закона би следвало да бъде „Закон за подмяна на вота“, защото това е целта Ви. Затова направихте явно заблуждаващия маньовър с Велико народно събрание, за да прокарате отмяната на практика на машинното гласуване – „старата песен на нов глас“.

Сега, след като доверието във Вас е изчерпано, отново бих го нарекъл – с тарикатлъци, сте се устремили към Вашия блян, а именно властта. За Вас власт и народ са две успоредни прави, които се пресичат само на избори. С тези предложения Вие го доказвате. Гледате на хората като на стока и затова пишете правила, позволяващи Ви да се юрнете на избори както досега – като амбулантни търговци с чувалите на гърба. Изтеглете тези предложения. Нека да остане машинното гласуване така, както е записано само и единствено в Изборния кодекс – без възможност за подмяна на вота, без хартиени бюлетини, без възможност за досегашните Ви порочни практики! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Попов. Реплики? Изказване – господин Ангелов, имате думата.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Говорим по заглавието и наистина е хубаво да се обсъждат всички проблеми, свързани с изборния процес в България в последните 30 години. Заглавието е важно не само не само като заглавие, а защото дава възможност след това и за промени, конкретни предложения, които са направили различни политически сили. Целта на всички – така смятам аз поне – е да се намалят порочните практики при гласуване. Именно по време на обсъждане на заглавието е време да се каже какво всъщност се случва в изборния процес в България: дали фалшификациите и манипулациите се извършват в секциите, или извън тях? Защо опозицията, която е толкова добре запозната и знае за порочните практики, за носенето на чували, за фалшифицирането на протоколи и така нататък, не говори за това къде всъщност се извършва манипулацията и къде се подменя вотът?! Това се случва извън изборните секции! Какво предложихте Вие от БСП или от ДПС за това извън изборните секции да не се купуват гласове, да не се натискат хора как да гласуват, да не се водят под конвой, защото истинската подмяна на вота е извън секциите и всички добре го знаете?! Машините какво ще променят? Нищо! Защо не подкрепихте нашето предложение за премахване на цифрите в бюлетината? Защото някои избиратели отиват да гласуват, като са им казали примерно пред секцията, не вътре – пред секцията: „едно“, или други им викат „бир“! И така гласуват – по махали, по малки населени места, гласуват за цифра – не за партия, не за кандидат! Когато искаме да подобрим изборния процес, да го направим по-демократичен, да участват повече хора, грамотните хора в България да вземат повече участие в изборите, ние трябва да дадем възможност на тези хора! Една част от българските избиратели не излизат да гласуват, защото знаят, че ще има манипулации, ще има купуване на гласове, и това ги разочарова – затова не отиват да гласуват! Ние нищо не правим по този въпрос говоря Ви като цяло, като Народно събрание, като политици и като политически партии! Да, ние от ВМРО сме предложили някакви частични неща, които може да допринесат за това изборният процес да е демократичен. Но Вие какво предложихте, кажете конкретно?! Защото видяхме Вашия опит, дами и господа от БСП, преди няколко дни. Ким Чен Ун би Ви завидял на организация, на проценти по гласуване! Къде Ви бяха таблетите в изборните секции?

защото не ние казваме, че Вашият избор на председател е фалшифициран, подменен, а Вашите членове и народни представители! Не го казваме ние от ВМРО, НФСБ, „Атака“ или ГЕРБ! Вие го твърдите – Вашите членове и депутати! И Вашата председателка излиза като морален стожер и борец за честни избори! Ами извинявайте, 82% – и Тодор Живков би завидял, мир на праха му!

населени места от Вашите членове имаше повече гласове за лидер на партията, отколкото на местните избори за общински съветници, което също е странно! Така че, когато говорите за морал, когато давате акъл за демокрация, погледнете Вас – първо 45 години какво правеше Вашата партия, след това първите години на демокрация!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

По отношение на Изборния кодекс и наименованието на Закона, защото това беше темата на днешния ден – Вие твърдите, че големите проблеми са тези с номерата на бюлетините, с купуването на гласове и така нататък. Аз Ви призовавам да се обърнете към Вашия колега, от Вашата парламентарна група, Славчо Атанасов, който няколко пъти беше кандидат за кмет на Пловдив и го питайте него: има ли проблем с отчитането на резултатите, важно ли е какво се случва с протоколите, важно ли е кой и как брои бюлетините? Питайте го него, защото той много добре ще Ви обясни, струва ми се, кой и как са му откраднали изборите. Втора реплика? Не виждам. Дуплика ще има ли, господин Ангелов? Заповядайте. Госпожо Председател! Господин Зарков, към Вас винаги съм изпитвал огромно уважение, като човек, който има експертиза, има отношение, има изказ и винаги е бил поне според мен принципен и точен. Затова по същия начин ще се отнеса към Вас.

питането дали е бил честен и обективен и дали се е случил по правилния начин? Когато БСП предлага конкретни неща в Изборния кодекс – именно за гласуване на българските граждани, трябва да даде пример. Затова съм го казал – не съм го казал по друга причина.

Конкретно за секциите и за протоколите – не съм отрекъл, че има такъв проблем. Но спрямо манипулацията, която се извършва извън секциите, е много нисък процентът на това, което се променя в секционните комисии. Всички знаем много добре, че всички политически сили имат членове в секционните комисии, всички политически сили, включително извънпарламентарните, по 20 души са вкарали вътре, които са наблюдатели, застъпници, които следят изборния процес. Всеки от тях взема протокола. Там, където се фалшифицира или има грешка, след това самите централи на партиите проверяват и виждат, пускат съответната жалба и така нататък. Казвам, че в секционните комисии най-малко се извършва манипулацията – не я отричам. Най-голямата манипулация – това го знаем всички и не говорим за нея – е извън секциите, където се купуват гласове, карат се хора под строй, заплашват се хора, прозвънява се по къщите, товарят ги на едни москвичи, лади и жигули по разни села и ги извозват, за да гласуват за определен кандидат, без значение дали искат или не. За това говоря. Когато сме отговорни политици, нека да предложим – явно политиците в България няма да спрат тези порочни практики, но ние като политици тук, в парламента, да предложим начин, по който да спрем този процес извън, защото там е манипулацията и подмяната на вота – не на друго място!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! За всички в тази зала е безспорно, че избори в България се фалшифицират – това е безспорен факт, но те се фалшифицират обикновено не навсякъде. Те се фалшифицират там, където двамата кандидати водят много оспорвана битка, резултатите между тях са много близки, иначе няма смисъл да се фалшифицират. Вие виждате – ГЕРБ проведоха избори за президент и президентът Радев спечели с едно огромно мнозинство. Те очакваха това нещо и след изборите бяха изключително почтени. Но когато резултатите между двамата кандидати са много близки, то тогава обикновено се злоупотребява. Примерно в Бургас Митко Николов за какво да фалшифицира изборите, като той печели с 85%? Или Живко Иванов от Стара Загора Живко Тодоров, прощавайте, трябва да му купя някоя риза – там, за какво?! Или пък монтанският кмет – там за какво да се фалшифицират?! Но твърдя тук и няма как да не го скрия, че в Пловдив на няколко пъти се манипулираха изборите, и то много сериозно, а за това разполагаме с видеоматериали. Това нещо го гледа и съдът и аз като юрист мога да кажа, че Законът казва така – по преценка на съдията. Просто съдийката се уплаши и съответно каза: „Аз видеоматериали не взимам под внимание.“ А там много ясно се вижда как самите протоколи се подменят. Самите протоколи! (Реплики.) Точно така, факт. Но видеоматериалите можем да ги предоставим, ей тук да ги гледате на тази стена, как се променят самите протоколи. Примерно

наистина трябва да направим сериозен Избирателен кодекс. Според мен трябва да участват всички партии, за да се предотвратят тези безобразия. Благодаря Ви. – прощавайте, това е важно, щом се стигна дотам четири водещи агенции да бъдат манипулирани и цял ден екзитполовете да бъдат фалшиви в Пловдив,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Адмирирам връщането на спокойния тон в залата и връщането към дебата, който се оказа изключително сериозен още по отношение на заглавието на Законопроекта, но не адмирирам посланията, които съдържат неистини, внушения и даже лъжи, които се отправят от тази трибуна. Отговорността на всеки един народен представител, от една страна, е да бъде отговорен в действията си, от друга страна – и в думите си, защото ние с постоянното повтаряне, че изборите се манипулират, по никакъв начин не може да уверим избирателите, че това, което правим, е именно в интерес на прозрачния изборен процес. Всъщност промените, които правим, са точно, за да отговорим на очакванията, че машинното гласуване ще бъде въведено по начин, който гарантира, от една страна, коректността на процедурата за придобиване на машини, ясния собственик, отговорния за нормалното функциониране и добро техническо състояние на тези машини и тяхното коректно отразяване на вота на българските граждани. Като спекулация ще определя твърдението, че хартиените бюлетини са отживелица и не присъстват в този изборен кодекс. Всички знаете, че в изборните секции до 300 човека се гласува с хартиени бюлетини. В условията на извънредна епидемична обстановка тогава, когато наистина машината може да се повреди от средствата за дезинфекция – това е твърдение на технически експерти, от които сме се от които сме се информирали по отношение на машинното гласуване, трябва да дадем възможност на българските граждани в такава ситуация да могат да упражнят своето право на вот и да могат наистина чрез хартиена бюлетина да определят този, който в следващия парламент ще представлява гражданите на България и ще определя бъдещето на страната. Искам да разсея още една спекулация, че такива промени правим само ние в последния момент. Не е така. За съжаление, има трайна парламентарна практика още от 2009 г., когато два месеца преди изборите беше променен Изборният кодекс и се въведе мажоритарното гласуване. Факт е, че не само в БСП има мажоритарно БСП има мажоритарно спечелен вот, но аз и колеги в тази зала сме от първите мажоритарно избрани кандидати на Политическа партия ГЕРБ тогава по изборните правила, въведени от Тройната коалиция. Още повече че не искам да омаловажа победата на госпожа Нинова, но в партии, в които лидерството е ясно, не се налага да се провеждат подобни избори. Искам да подчертая също така, че по никакъв начин не бива да се внушава, че се правят някакви грандиозни спекулации, защото всички знаем, че в секционните избирателни комисии присъстват всички, които са парламентарно представени, и отговорността на всяка партия е да излъчи такива представители, които могат да следят коректността на отчитането и отразяването на вота на гражданите в протоколите. От друга страна, искам да

опозицията да излъчи такъв, всички парламентарно представени партии могат да излъчат председател, всички неправителствени организации могат да го направят, като евентуално техният бъде припознат от някоя от партиите. Ако Вие наистина искате прозрачен изборен процес, ние очаквахме да поемете отговорността и да бъдете коректив на този изборен процес. Видяхме, че не можете да поемете тази отговорност, може би, защото бяхте ангажирани с вътрешнопартийния избор, и затова ще стартираме нова процедура, но може да се възползвате да предложите такъв или да изберете някой от неправителствения сектор, който Ви се предложи, примерно от протестиращите. Така или иначе отговорността трябва да бъде споделена и ние разчитаме на силна опозиция, която присъства в пленарната зала, която не си позволява с отсъствието си да девалвира доверието в парламента и по този начин да може наистина да имаме коректив във всички решения и действия, които предприемаме. Аз вярвам, че всички ние тук отговорно днес ще подходим към промяната на изборните правила, които трябва да се случат сега, за да може да се реализира машинното гласуване. Защото това е целта на промените, които правим, и да може наистина българските граждани да разчитат, че могат да имат правилно отразяване на техния вот. С едно нещо ще се съглася от изказването от тази трибуна, че именно масовото гласуване, че участието в избори с максимален процент на българските граждани може да преодолее негативните последици от купения, от корпоративния вот. Това очакваме всички, за да има максимална представителност следващият парламент, затова ние правим промените в Изборния кодекс. И във връзка с това, че смятам наистина, че е важно отговорното участие и присъствие на всички депутати в гласуването на промените в Изборния кодекс, предлагам преди гласуването на заглавието поименна проверка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова. Реплики? Реплика – господин Зарков. Предложихте преди гласуването поименна проверка. Нека да свършим с процедурата по изказване и ще направим такава проверка. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, казахте важни и съдържателни неща и аз ще се съсредоточа върху тях, не върху закачките с опонентите. Действително всеки трябва да бъде отговорен към думите си, още по-отговорен трябва да бъде към обещанията си и гласуванията си, и законите, които самият той е приел. Вашето мнозинство през месец април миналата година определи къде ще се гласува само машинно и къде ще се гласува само хартиено, определихте го след дебат, също не лек. Тогава Вие обещахте, че в секциите над 300 избиратели ще се гласува изключително машинно. Това е логично, защото хибридната система до голяма степен обезсмисля въвеждането на машинните и оттам се създава впечатлението за манипулации. Не че опозиционери говорят, че, видите ли, изборите ще бъдат фалшифицирани – много от нас са виждали тези процеси необяснимо е нежеланието, а то е видно, да се въведе машинното гласуване. Вече няколко пъти стигаме до него и месеци или седмици преди въвеждането на избора се прави финт, с който то става или неатрактивно, или се ограничава неговото приложно поле, или се затруднява неговото провеждане, както е сега, с машините и оттам идва цялото това съмнение, че някой по някаква причина не иска да въведе машинното гласуване. И тъй като Вие сте заявили публично, че сте „за“ машинното гласуване, оттам се създава и усещането за нещо скрито.

Вие сте лекар и сте чувствителна към епидемиологичната обстановка. Предполагам, с всички е така, но това не може да бъде аргумент за изборния процес. Нито кочаните и плюнченето с пръсти, подаването на хартиена бюлетина, използването на една химикалка не са по-безопасни от тактилния екран.

волно или неволно, Вие ще го затрудните и затова за поименната проверка, която пожелахте, аз няма да се регистрирам в залата поради простата причина, че и вчера на Правна комисия, и днес виждам, че всеки един разумен аргумент се сблъсква в силата на аритметичното мнозинство и дебатът така няма смисъл. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Дариткова, сладкодумството Ви не променя фактите,

Уважаема госпожо Дариткова, говорите за машинното гласуване и че с тези промени, които Вие предлагате, искате да обезпечите то да бъде реализирано в действителност. Но не, Вие не правите това. Вие предпоставяте възможността за два паралелни вида избори – с хартиени бюлетини и с машинно гласуване, което показа своите резултати по време на европейските избори. И по никакъв начин с това, което Вие казахте, не обуславяте наистина необходимостта и желанието, а, напротив, показвате, че Вие не искате да има машинно гласуване. По отношение на другите хипотези, които въведохте, за една по-ясна и изчистена процедура по закупуването на машините, само с това, че Вие предпоставяте определени държавни фирми, в които има частно участие, да вземат участие по отношение на сертифицирането, одитирането, компании, които заявиха, че по никакъв начин не могат да участват в тези в тези параметри и в тези компоненти, които Вие въвеждате, изцяло показват опорочаването на машинното гласуване. Впоследствие аз ще бъда по-детайлна по отношение на текстовете, които Вие предлагате, но това, което искам да кажа, е, изцяло напротив, Вие казвате „не“ на машинното гласуване това, което се предлага Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, ще си позволя да изразя несъгласие с Вас тогава, когато Вие говорите, че трябва да ограничим говоренето по отношение на това какви са спекулациите и манипулациите, свързани с изборния процес. Когато БСП говори за такива фалшификации, манипулации, винаги си търси извинение за лошите изборни резултати, които има в последните десет години. Това е от една страна. От друга страна, госпожо Дариткова, нека да Ви напомня, че ГЕРБ е печелил избори винаги тогава, когато някой друг ги е организирал: 2009 г. – правителството на Тройната коалиция, 2013 г. – служебно правителство, 2014 г. – служебно правителство, 2017 г. – служебно правителство. Уважаеми народни представители, нека ясно да си дадем сметка, когато някой говори за фалшификации и манипулации, всъщност какво цели с това. Благодаря, господин Ципов. Дуплика – госпожа Дариткова.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 се опитаме да убедим народните представители в правилното приложение на всички предложения, които са направили различните парламентарни групи. Целта на промяната е да търсим изборен процес, който да гарантира на българските граждани максимална представителност, защото ние не сме просто аритметичен сбор – ние сме тук по волята на българските избиратели, които на предишните парламентарни избори са ни разпределили по този начин. Така че мнозинството се е определило като представително от волята на българските граждани и ние, отговаряйки пред тези граждани, които са ни изправили тук, искаме да гарантираме наистина въвеждането на машинното гласуване с всички отговорности, които произтичат от докладите на ЦИК. Ние сме се запознали с тях от времето, когато на последните европейски избори машините дадоха редица несъвършенства в реализацията на изборния процес. Затова искаме да гарантираме наистина възможност на българските граждани да дадат своя глас, за да може следващият парламент да отрази мнението, състоянието и очакванията на българското общество. Затова аз призовавам: не с отсъствие, а с присъствие и участие в дебата да се защити тезата на всеки един от нас, още повече че днес отново бяхме свидетели на една лъжа от страна на БСП. Вие заявихте публично, че ще се регистрирате тогава, когато се гласува Изборният кодекс, а днес отново избягахте от залата. Бъдете последователни, колеги! Благодаря, госпожо Дариткова. Господин Цонев.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще се възползвам от призива на председателя на парламентарната група на ГЕРБ доктор Дариткова да успокоим тона и да се опитаме да се съсредоточим върху този законопроект – какво осигурява и какво не осигурява. Уважаеми колеги, никак не е случаен дългият дебат по заглавието. Очевидно всички народни представители искат да обърнат внимание на управляващото мнозинство, че целите, които си поставяте със Закона, няма да бъдат постигнати с този закон. И тук може много дълго да говорим и отново да преповтаряме, да потретваме едни и същи неща. Доктор Дариткова, не се осигурява нито честен, нито прозрачен, нито нормален изборен процес. Аз съм съгласен с твърдението, че колегите от тази трибуна не бива да говорят за манипулативен изборен процес, защото най-малкото това по никакъв начин не допринася да се укрепи доверието в системата, а и защото за тези неща се говори, когато има доказателства и в съда, и там, където трябва. Но че този днес поднесен Изборен кодекс няма да допринесе да се решат основните проблеми, това е очевидно. Защо тръгнахме да говорим за машини? Ей така отникъде изведнъж една партия, втора, трета, четвърта, цялата страна, НПО-та, всички започнаха да говорят за машини. Хайде да се върнем на това: защо? Защото хаосът в секционните избирателни комисии е чудовищен – нито повече, нито по-малко. Как си представяте, доктор Дариткова – обръщам се към Вас, защото най ми хареса Вашето изказване с обръщение да успокоим топката и да започнем да работим конструктивно по едно по едно предложение за изменение на Кодекса, което изобщо не е конструктивно, не е съобразено с мнението на никой?! Ние правихме работни групи и там си казвахме кой какви неща има да прави, какво иска да бъде засегнато и кои проблеми да се решат – нищо! Напротив, решеното 100% машинно гласуване сега става машинно и хартиено по желание. Изрично казахме защо искаме да няма хартия пак ще има хартия. Та, да Ви върна защо се появи като идея машинното гласуване и за няколко години узря да бъде 100% – заради хаоса в секционните избирателни комисии, заради сгрешените протоколи. За десети път ще кажа: две трети от протоколите са сгрешени, преписани, написани, надписани! Не казвам, че е умишлено. Апелирате всяка партия да си излъчи подготвени, достойни и така нататък хора. При 11 600 секции, средно по двама души – 22 хиляди души, как си представяте това да стане? Наистина ли смятате, че това е възможно? Наистина ли смятате, че всички представители в секционните комисии са грамотни, обучени и всичко? Ще Ви разочаровам – далеч не е така, и при нас не е така, и при никоя партия не е така. Тук решението не е да ги обучим, защото толкова много хора не могат да бъдат обучени, защото някои ще се разболеят, защото има текучество, защото някои се уморяват, излизат да почиват и така нататък. Решението е да не броят, да се опрости секционният протокол, но максимално да се опрости, като броенето го прави машина да няма манипулации, като машината не се включва в интернет, за да няма хакерски атаки. Всички заедно стигнахме до едно решение: да има 100% машинно гласуване без хартия. Сега трябваше само да уточним дали машинното гласуване ще бъде машинно гласуване, или може да бъде машинно преброяване на гласовете с хартиена бюлетина. Тук Вие решихте, че трябва да се въведе смесеното без да питате никой, без да се консултирате с никой и на принципа „имаме мнозинство“. Имате мнозинство, обаче в условията на тази политическа криза нещата няма да Ви се получат с мнозинство. Казвам Ви го за трети път: по този начин няма да Ви се получат нещата и ще се убедите в това още в следващите седмици. Защото хаосът ще остане, няма да има никаква прозрачност в изборния процес и няма да бъде осигурено това, което искахме да осигурим на българските граждани, а да не говорим за маса други неща. Мога да Ви цитирам само чл. 281…

Никъде не казвате какво става. И ако не са равни, какво правят секционните? Заличават – само един пример за хаосът, който ще създадете с този закон. Благодаря Ви.

Съвсем кратък ще бъда. Ще Ви припомня какво каза българският премиер на 12 февруари 2020 г. на заседание на Министерския съвет, той казва: „Ние сме длъжни да изпълним това, което пише в Изборния кодекс. Глас народен, глас Божи. Щом хората искат машини, ще има машини.“ Забележете обаче какво казва вицепремиерът Томислав Дончев – попитан освен машини, трябва ли да има хартиено гласуване, премиерът прави констатация, че парламентът трябва да реши този въпрос, а Томислав Дончев отговаря: „За мен е чиста глупост да поддържаме две паралелни системи – машинно и хартиено гласуване. Това прави изборите безумно скъпи и не виждам причина от хартия.“ Томислав Дончев, 12 февруари 2020 г. И сега питам многоуважаемото мнозинство от ГЕРБ: какво промени тази позиция и каква всъщност е целта Ви? Кажете истината на хората. Благодаря

Продължаваме. Гласуваме „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласували105

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ считаме, че

се казва, че избирателното право е всеобщо, пряко. Конституцията говори за право. Недопустимо е според нас трансформацията на едно конституционно закрепено, основно гражданско право да се превърне със закон в задължение. Смятаме и по друга причина, че този текст е ненужен. Той не постигна целите, за които беше предложен – да увеличи представителността в българската политика като цяло. По никакъв начин не допринесе за увеличаване на активността по време на избори

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 148 народни представители: за 112, против 11, въздържали се 25. Предложението е прието.

„Създава се нов §…: „§… Член 14 се изменя така: „Образуване на избирателни секции извън страната Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват: 1. където има дипломатическо или консулско представителство при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; 2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; 3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; съюз; 4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“ Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Господин Хамид, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, ето тук предлагаме текст, с който значително ще увеличим представителността в политиката като цяло – в българския, в Европейския парламент. Предлагаме да се възстанови старият ред за образуване на секции извън страната. Ред, който действаше до влизането в сила на едно ограничение – до 35 секции извън страната и Европейския съюз, което ограничение доведе до фактическа невъзможност значителна част от българските граждани, които се намират извън територията на Република България и Европейския съюз да не могат да упражнят конституционно гарантираното си основно гражданско право да гласуват. Тези 35 секции са крайно недостатъчни в редица държави – Турция, Великобритания, Съединените американски щати и други такива. смятаме, че възстановяването на стария ред за разкриване на секции е по-справедлив и ще даде възможност на голяма част от българските граждани извън територията на Република България и Европейския съюз да могат да упражнят правото си на глас. Благодаря.

гласовете в залата бяха 105. Само три минути след това гласовете бяха вече 101. Аз Ви наблюдавах много стриктно на монитора как отчитате гласовете и мога почти да се хвана на бас с Вас, че тези 124 човека не присъстваха в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Затова, госпожо Председател, гледаме Изборен кодекс, гледаме закон, в който искаме всички български граждани да вярват! Гледаме закон, който е важен за демокрацията в България и е недопустимо да бъде приеман с гласове по-малко от 120. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И сега всички, които подвиквате – ако искате да ме опровергаете, предлагам – затова сега взех думата, на това гласуване

от „Обединени патриоти“ и от ВОЛЯ, в пленарната зала, за които претендирате, че имате мнозинство в това Народно събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, не искам да си мисля, че ме обвинявате в лъжа, била съм абсолютно коректна. Знаете много добре, че има практика, когато народният представител се легитимира тук – в списъка, да напуска и залата. Давам Ви пример с господин Валери Симеонов, който беше до мен и в момента тръгна на среща в министерство. Така че, много Ви моля... (Реплики на народния

Тези номерца, които казахте, че правя аз, госпожо Председател, със същото извинение, с което Вие подходихте към мен – аз се извинявам, правите Вие в момента. Пак казвам: къде са тези 124 народни представители?

Ами да караме без почивка, ако искате да продължим.

към Вас. Обяснете на господин Свиленски, че госпожа Нинова излъга отново, че когато се гласува и се гледа машинното гласуване, БСП ще се регистрират в залата. Ако се бяха регистрирали в залата от началото, може би

Господин Свиленски можеше да погледне примерно, че представители на Партия ВОЛЯ бяха седем-осем души в залата, а на едното гласуване гласуваха само двама души! Но това не го казва! Третото, което излъга господин Свиленски. Те имат към парламентарната група много сътрудници и много точно гледат и четат колко души е кворумът, и знаят, че са били 124, защото са преброени и са били в залата. Ако те имаха друга информация, щяха да донесат списък и да кажат: 119 са, а тези тримата ги нямаше, и

Госпожо Председател, благодаря Ви за предоставената възможност. Господин Ангелов, четири пъти ме нарекохте „лъжец“, че лъжа от тази трибуна. Да, ние отчитахме това, което съобщава Председателят. Председателят отчете и отбеляза 124 народни представители, само че при това отчитане нито веднъж не си вдигна главата да види в залата дали присъстват тези хора. Така че, господин Ангелов, когато обвинявате от тази трибуна, моля Ви, стойте в залата и гледайте кой си е вдигнал ръката. Всички знаем как се правят поименни проверки в парламента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.

Колеги, нека да изчерпим тази процедура. Седнете си по местата да изчерпим тази процедура и ще излезем в почивка. Нека да имаме търпение.

не само защото именно ние, „Обединени патриоти“, или „Патриотичен фронт“, още в предния парламент предложихме тези текстове, за да защитим националната сигурност на държавата и да защитим българските национални интереси – да не допускаме чужди държави да се намесват във вътрешните избори в България. Именно затова сме направили тези предложения преди години. А сега виждаме – ДПС отново искат да направят така, че други държави – като Турция или други, които са заинтересовани за това да се намесват в България, искат отново да направят така, че на територията на Република Турция – друга държава, да организира български граждани, които да гласуват за определени партии. Именно благодарение на нашето предложение преди време, за да ограничим секциите в държавите извън Европейския съюз, спряхме Вашия бивш председател на група и на ДПС – Местан, да влезе в българския парламент. Вие много добре знаете кой го финансираше, кой го лансираше и не искахте да бъде тук, нали? Именно тогава, благодарение на нашите усилия и промяната в Закона, спряхме една нова антибългарска партия, която се финансираше от турската държава, да влезе в българския парламент и българските съдбини да зависят от нея. Така че, дами и господа от ДПС, спрете с антинационалните си предложения!